України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань, які передбачені для розгляду на позачерговому засідання, вам надано. Шановні колеги, прошу підготуватися вас до електронної реєстрації. І нагадую вам, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" і утримувати її до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Готові реєструватися? Шановні колеги, прошу народних депутатів реєструватися. 16:07:17 В залі В залі зареєстровано 234 народних депутати. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Звернулися дві фракції з проханням надати перерву з заміною на виступ. Слово надається народному депутату України Гетманцеву Данилу Олександровичу. 3 хвилини, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати! Ми сьогодні зібралися з вами на цю позачергову сесію з дуже важливих питань. Ці питання фінансові, це тематична фінансова позачергова сесія. Про що вони? Перше – це другий етап великої реформи небанківського фінансового ринку. Ця реформа була розпочата нами в 19-му році з прийняттям Закону про так званий "спліт". Відповідно до цього закону була ліквідована Національна комісія фінансових послуг, а відповідні повноваження були передані Національному банку України і Національній комісії з фондового ринку. На сьогодні ми пропонуємо вашій увазі три закони, три законопроекти з цього пакету: це законопроект про страхування, це законопроект про кредитні спілки та законопроект про фінансові компанії та фінансові послуги. Це великі системні акти, які по-новому викладають правове регулювання в небанківському фінансовому ринку. Крім цього, вашій увазі запропонований законопроект 5542-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Це дуже важливий законопроект, яким ми збільшуємо в 22-му році до 400 тисяч, а в 23-му році – до 600 тисяч суму гарантування вкладів фізичних осіб. Ми бачимо, що депозитні програми відновлюються. Ми бачимо, що обсяг депозитів зростає, незважаючи на кризу. І це той крок, який буде сприяти подальшому зростанню довіри населення до банківської системи, яка сьогодні в нас є стабільною. І також два законопроекти, які стосуються оподаткування індустріальних парків, які вже давно, надто давно очікує бізнес, очікує наша держава від нас, аби забезпечити стабільний розвиток промисловості в індустріальних парках Це податкові законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу і про внесення змін до Митного кодексу, які передбачають комплекс пільг відповідним паркам. Я вдячний за ініціативу Президенту щодо проведення нашої позачергової сесії і прошу всіх колег підтримати ці законопроекти зеленою кнопкою. Дякую.

Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Спочатку в нас йде чотири питання – це друге читання, ми почнемо з законопроекту 5315. Шановні колеги, я запитую вас, тому що дехто підходив, говорив, що не буде наполягати, дехто говорив, що буде з заміною на виступ. Хто буде наполягати на своїх поправках, скажіть, будь ласка? Я так розумію, що тільки пані Альона Шкрум, 4 хвилини, так? І Шахов, і Вельможний, так, будуть наполягати на своїх поправках? Тому я запрошую на трибуну голову підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Аллахвердієву Ірину Валеріївну. Будь ласка, Ірина Валеріївна, будете давати відповіді в разі, якщо вони будуть. Тоді, з вашого дозволу, я надав 4 хвилини для виступу пані Альоні Шкрум замість її поправок, і потім ви скажете, які поправки у вас. Це стосується народних депутатів Вельможного і Шахова. Будь ласка, Альона Шкрум, 4 хвилини. 16:12:11 ШКРУМ А.І. Дякую. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, по-перше, давайте про хороше. Про що цей законопроект? Цей законопроект про оновлення нашого ринку страхування і про оновлення тих правил, за якими можуть здійснюватися і організація компаній страховиків, і їх ліквідація, і виплати громадянам. Безперечно, з хорошого. Я хочу подякувати насправді і комітету, і профільному підкомітету. Я знаю, наскільки багато було зроблено робочих груп, наскільки величезна була кількість правок і наскільки серйозна робота була пророблена. Закон "Про страхування" у нас дуже старий, він 25 років назад прийнятий. Безперечно, треба було його оновлювати. Але ця робота має бути дуже відповідальною і філігранною. Тому що помилитися тут, і помилитися тут в деяких нормах, і зробити їх невідповідними до і міжнародних стандартів, і до інколи вимог наших страхових компаній і асоціацій, які знаються, мабуть, на цьому законодавстві краще за нас, – це також зробити ті помилки, які нам потім доведеться виправляти. На жаль, ви знаєте, що багато законів, і на цьому тижні, ми виправляли ті помилки, які зробили. У мене є величезна кількість зауважень від Асоціації страховиків, від різних асоціацій, від різних компаній, від різних в тому числі споживачів цих послуг. Я дякую комітету за те, що третина моїх правок були підтримані. Я подала більше 400 поправок. Ті з вас, хто мене знає, знає, що я подаю так багато поправок дуже рідко. Третина з них були враховані. Але дві третини все ж таки були відхилені, і про них я хочу розказати вам дещо як загальну інформацію. І попередити, можливо, вас про потенційні помилки, які нам доведеться виправляти, якщо цей законопроект у другому читанні буде прийнятий. Насправді всі мої поправки часто збігаються із зауваженнями і юридичного управління Верховної Ради, яке наголошує на тому, що ми не змогли в комітеті знайти баланс між повноваженнями Національного банку і іншими законами України та, наприклад, Законом "Про акціонерні товариства" з точки зору того, що Національний банк не може собою підміняти судову гілку влади, не може собою підміняти Антимонопольний комітет і не може собою підміняти повноцінний регулятор для всіх страхових компаній, оскільки вони регулюються в тому числі і Законом "Про акціонерні товариства" товариства" та іншими законами. На сьогодні, на жаль, цей принцип розділення гілок влади на законодавчу, виконавчу та судову дещо підміняється. І Національному банку тут, на моє переконання, і на переконання багатьох страховиків, надається дещо більше повноважень, ніж він може взагалі отримати за Конституцією. І оцей баланс тут якраз, на жаль, може бути порушений. Саме юридичне управління говорить про те, що на сьогодні може спровокувати великі конфлікти і помилки те, що законодавство про акціонерні товариства та ТОВ застосовується до страховиків з урахуванням особливостей, встановлених цим законом. Тобто правові норми цього закону і правові норми, акти НБУ стають вищими, ніж специфічне законодавство по правовій формі організації компаній. Так само, в разі суперечності норм цього закону, в цьому законі є норма, що якщо буде суперечність між цим законом та всіма іншими законами, то цей закон буде спеціальний у всіх інших сферах щодо надання фінансових послуг, щодо утворення компаній, щодо ліквідації компаній, щодо реорганізації компаній та інше й інше. Також порядок здійснення нагляду встановлюється законом і навіть підзаконними актами, так званими нормативно-правовими актами НБУ, це стаття 16 проекту. Тобто НБУ тут є не просто регулятором за страховиками, а і заміняє за собою дещо Антимонопольний комітет по концентраціям, по різноманітним іншим змінам в організаційно-правовій формі компаній, і навіть судову гілку влади дещо. Також є багато норм, де цей закон може потенційно суперечити новому вже закону, який скоро буде прийнятий, про акціонерні товариства. Тому що я звертаю увагу, що профільний комітет в другому читанні і в цілому підтримав новий Закон про акціонерні товариства, а тут це не враховано і нам… Дякую, пані Альона. Будь ласка, Вельможний, тільки називайте одразу номер поправки. Чи вам дати деякий час?

Шановні колеги, як на мене, це нелогічно, чому лише Кабінет Міністрів України або уповноважені ним органи можуть бути учасниками страховика? Дійсно, у нас є безліч державних підприємств, котрі також можуть увійти і в страховий ринок. У нас Укрпошта зараз купує банк – теж ризикова діяльність, але вона буде обґрунтованою, якщо це дасть прибуток, дасть певні нові можливості. Там де це потрібно, ми не встановлюємо обмеження, а там де непотрібно, штучно будуємо їх. Прошу підтримати дану правку. Дякую. Шановні колеги 244 поправка. Вона комітетом відхилена. Автор наполягає на її врахуванні, тому прошу голосувати.

Тут зовсім незрозуміло: для когось систематично це два або більше разів, для когось це десять або сто. За яким принципом будемо визначати систематичність, якщо законодавство не містить жодних інструментів? Суб'єктивно на око? Очевидно, що це не відповідає нормам законотворчості та створить поле для маніпуляцій. Прошу підтримати дану правку.

Давайте ми перейдемо, ще я дам 3 хвилини Шахову, так як ви просили. Добре? Будь ласка, народний депутат Шахов 3 хвилини замість 12 поправок, про які говорили. Дякую, пане Сергій.

Хотів би додати просто, розкласти слово страх у ванні і страх у людей, а у ванні сьогодні влада, в теплій ванні, коли люди холодують. Я вже говорив сьогодні з трибуни за страхування. Люди вимагають від нас: а як застрахуватися людям в "сірій" зоні, які проживають і можуть втратити своє житло; як застрахуватися сьогодні переселенцям, 1 мільйон 700 тисяч переселенців бідкаються родинами по всій країні, не маючи ні роботи, ні тепла, ні дитячих садочків, ні шкіл, виїжджаючи за кордон? Хто застрахує цих людей? Далі. Страхування шахтарів, які не отримали 2,5 мільярда гривень заробітної плати ні на день шахтаря, ні на Новий рік, я так вважаю, не отримають ці гроші. Далі. Чому в "сірій" зоні, а це вже і Луганська, і Донецька області, взагалі не хочуть нічого страхувати страхові компанії. Давайте звернемо на це увагу. Постраждала держава на 22 мільярди гривень і тимчасова слідча комісія виявила ці порушення, 22 мільярди гривень. Нікого сьогодні не покарали. Може, треба було застрахувати все ж таки українські ліси, 40 відсотків яких згоріло в Луганській області, і 16 людей, які згоріли живцем, також сім'ї не отримали сьогодні ніякої компенсації? 800 будинків, яких лишились люди, також не отримали сьогодні компенсації з Луганської військової цивільної адміністрації. Родичам вони повидавали гроші, а людям, які дійсно втратили сьогодні своє житло, теж бідкаються по хатах, по друзях, ніхто не компенсував. Що стосовно сьогодні взагалі ситуації, яка є на Донбасі. Ніхто сьогодні не звертає увагу, що в Станично-Луганському районі, в Станиці, в Трьохізбинці, де йдуть постійно вибухи, або в Попасній, або в Золотому, або в Гірському, також не отримують компенсації люди. До кого людям звернутися, щоб все ж таки дали можливість застрахувати і майно, і життя? Люди не знають, куди їм йти, бо їх не страхують. Те, що стосовно цього законопроекту, я вже сказав, що ми його підтримаємо, будемо підтримувати страховиків. Але страхові компанії також повинні стукатися до влади і щоб влада допомагала і давала гарантії, якщо страхова компанія застрахує і держава також їх підтримувала в цих питаннях. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Дякую. Шановні колеги, я так розумію, всі, хто хотів, висловились з цього питання. Я дуже дякую, дуже конструктивне обговорення, мені видається. Тому прошу народних депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про страхування (реєстраційний номер проекту 5315). Шановні колеги, готові голосувати? Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-235 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Наступний законопроект 5125 – це проект Закону про кредитні спілки (друге читання). Я запрошую до трибуни члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Вікторію Олександрівну Кінзбурську. Будь ласка, Вікторія Олександрівна. Вікторія Олександрівна. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, хто буде наполягати? Я бачу, так, Пузійчук Андрій Вікторович буде наполягати, у нього ряд поправок важливих. Більше ніхто. ми говорили, у вас 25 поправок. І ви будете, так? Ну, ви вже подивилися, які точно номери, щоб ми не збивалися? Тоді я спочатку надаю пану Пузійчуку. Ваша поправка: 2, 11, 22, 31, 34. 3 хвилини виступу, будь ласка. І потім ми їх голосуємо. Шановні колеги, шановні українці! Є питання: чи потребує осучаснення Закон про кредитні спілки? Так, звичайно, він потребує. Але чи вирішує цей законопроект, який ви представляєте, головну проблему, пов'язану з діяльністю кредитних спілок, яка роками ігнорується державою? Можу стверджувати, що не вирішує. Колеги, від кредитних спілок постраждало більше 2 мільйонів українців. Це 2 мільйони українських родин, це 6 мільйонів виборців. І ми повинні сьогодні думати про те, як захищати їхні інтереси. Починаючи з 2010 року, вони не можуть повернути свої гроші внаслідок масового знищення кредитних спілок. Така ситуація є наслідком не лише шахрайських дій з боку посадових осіб, а це порушення прав людини з боку держави. Не має держава перекладати тягар відповідальності на самих вкладників, те, що робиться на сьогоднішній день. Завдання держави – забезпечити фінансову стабільність та безпеку, люди мають право розраховувати на державний захист. Однак 2 мільйони людей навіть не можуть звернутися до суду за захистом своїх інтересів, вони звертаються по допомогу до всіх: до Президента, до уряду, до депутатів, до фінансового комітету. А чому? Тому що всі документи кредитних спілок після фінансової кризи 2009 року були вилучені і знаходяться у правоохоронців. Колеги, зараз в нас є можливість виправити цю ситуацію. І під час розгляду в комітеті начебто було розуміння і підтримка, і є доручення комітету врегулювати проблеми відновлення діяльності кредитних спілок, виключених з реєстру фінансових установ. Однак комітет проігнорував рішення парламенту. І я маю питання до доповідача: а чому ви ігноруєте рішення парламенту? Чому ви ігноруєте проблеми більш ніж 2 мільйонів українців? Я прошу пояснити вашу позицію, і пояснити це громадянам – двом мільйонам українців, які вам повірили, які від вас чекають вирішення багаторічної проблеми. Прошу підтримати мої поправки. Але спочатку пояснення. Дякую. Дякую, пане Андрію. Тобто ми зараз поставимо всі ці поправки… Поставимо на голосування? Відповідь, да? Будь ласка, позиція комітету. Шановні колеги, запропонована система дозволяє кредитним спілкам використовувати перевірені інструменти, і в той же час покращити нагляд за їх використанням, та всі необхідні запобіжники, які не дозволять використовувати такі інструменти необачливо або з недобрим умислом. Це якщо ми говоримо взагалі. А якщо ви хочете подискутувати Дякую. Я думаю, що ми проголосуємо. Правда, Андрій Вікторович? Так, шановні колеги, тоді я почергово ставлю поправки народного депутата Пузійчука. Ставлю поправку 2. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наступна поправка 11 народного депутата Пузійчука. Прошу визначатися та голосувати. Вона відхилена комітетом.

За-37 Рішення не прийнято. Наступна поправка 742 народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-35 Рішення не прийнято. Наступні поправки: 45, 60, 67, 88. Три хвилини, будь ласка. Чи давайте 2 хвилини, Андрій Вікторович. Три, да? Давайте 3 хвилини. Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Моє попереднє питання стосувалося, чому не повертаєте в реєстр кредитні спілки, які були виключені з реєстру фінансових установ, для того щоб громадяни мали можливість звернутися до суду для захисту своїх інтересів? Шановні колеги, шановні українці, ще раз. Більше двох мільйонів українців втратили свої гроші через непрофесійне державне регулювання. Влада анулювала ліцензії кредитних спілок, а їх документи вилучили правоохоронці. Держава вирішила допомагати банкам, але не кредитним спілкам і не громадянам України. Вклади більше двох мільйонів людей не були гарантовані так, як це було гарантовано для банківських вкладів, люди самі взяли на себе всі ризики. Але, на жаль, ми так і не отримали від доповідача аргументованої відповіді на це запитання: чому в кінцевій редакції немає положень щодо відновлення платоспроможності спілок, механізмів їх рефінансування? Адже ви дуже добре розумієте, що кредитні спілки є важливою частиною фінансового ринку, особливо для тих людей, які мешкають в селах і селищах, а не у великих містах і не мають всестороннього доступу до банківських послуг. Чому вам не подобається запропонований "Батьківщиною" механізм? Давайте напрацюємо разом з Національним банком, з експертами фінансового ринку новий законопроект. можете пояснити позицію? Ви ж добре розумієте, що без цього проект не має ніякого абсолютно сенсу, і цим законопроектом ви відверто ігноруєте більше двох мільйонів людей, за яких ми з вами несемо відповідальність, які довірили нам представляти їх інтереси в українському парламенті. Колеги, давайте направимо цей законопроект на повторне друге читання, доопрацюємо його. А мої поправки прошу підтримати. Шановні колеги, ставлю чотири цих поправки народного депутата Пузійчука. Поправка 45. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-41 Рішення не прийнято. Наступна поправка 60 народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. Наступна 67-а народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-38 Рішення не прийнято. І завершальна в цьому блоці 88 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-37 Рішення не прийнято. Наступний блок поправок: це 188, 213, 258, 322, 404. 3 хвилини, Андрій Пузійчук, будь ласка. Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, фракція "Батьківщина" послідовно відстоює ваші інтереси. На превеликий жаль, ми не бачимо цього від монобільшості немає сьогодні захисту ваших інтересів. І до мене надійшло звернення Всеукраїнської спілки військовослужбовців. Заявники просять не підтримувати цей проект та відправити його на доопрацювання. Вони просять належним чином захистити кредитні спілки та їх членів. Я процитую це звернення. "Законопроект 5125 остаточно знищує першооснову розбудови успішної системи кредитної кооперації. За останні 2 роки Національний банк України, послідовно впроваджуючи в життя закладену Держфінпослуг, Нацкомфінпослуг політику знищення кредитної кооперації як класу, не лише не вжив сам жодного заходу, спрямованого на запобігання банкрутствам кредитних спілок, але і блокував будь-які спроби громадськості, профільних асоціацій та організацій ошуканих вкладників кредитних спілок, спрямовані на законодавче врегулювання даної проблеми". Колеги, ще раз, цим законопроектом ми не просто не вирішуємо - ми поглиблюємо наявні проблеми. Тиск, примус і державне регулювання – це різні речі. Держава має створити належні умови для здійснення кредитної кооперації, а не знищувати кредитні спілки. Я вже говорив про те, що нам потрібно відновити права тих, хто втратив свої заощадження, починаючи з 2010 року. У проекті немає ні слова про цих людей. Але це ще не все. Кредитні спілки будуть і надалі визнаватися неплатоспроможними, а їх члени втрачати заощадження. Колеги, я наполягаю на тому, що ми повинні доопрацювати цей законопроект. Це наша з вами відповідальність. Його потрібно відправляти на повторне друге читання. Дякую. Прошу підтримати поправки. Дякую. Я тепер також почергово ставлю всі ці п'ять поправок. 188 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом вона була відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-31 Рішення не прийнято. Наступна поправка 213 народного депутата Пузійчука. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-38 Рішення не прийнято. Наступна 258 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-37 Рішення не прийнято. 332 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-37 Рішення не прийнято. І завершальна в цьому блоці 404 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-36 Рішення не прийнято. Передзаключний блок Андрія Вікторовича. Будь ласка, поправки 553, 564, 697, 742 і 743. Замість цього 3 хвилини. Будь ласка, пане Андрію. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, Головне юридичне управління Верховної Ради надало зауваження до цього законопроекту на 24 аркушах. Правда, потім комітет сам себе доопрацював і зауважень стало трохи менше: аж 19 аркушів. При цьому управління звертає увагу на його невідповідність, на невідповідність цього законопроекту одразу наступним статтям Конституції: 13, 19 і 92. Цей законопроект порушує Конституцію України, послухайте уважно. Натомість цей проект наділяє Національний банк надмірними дискреційними повноваженнями, фактично система кредитної кооперації повністю переводиться у режим ручного керування. Це ніяка не реанімація кредитних спілок, цей проект – помилка, за яку потім доведеться відповідати. Колеги, почуйте, починаючи з 2010 року в Україні було знищено сотні кредитних спілок, більше 2 мільйонів їх членів виявилися ошуканими і втратили кошти. Це питання не закрите, бо права людей не відновлені. Вони не отримали свої кровно зароблені гроші. Я не розумію, це помилка комітету, який на засіданні комітету під час розгляду законопроекту заявляв, цитую із стенограми: "Ми знаємо питання кредитних спілок. До мене на прийом приходять громадяни цих кредитних спілок, і я, чесно, без сліз їх чути неможливо". Це дійсно трагедія людей чи це все-таки свідома позиція, яка полягає в тому, що права людей, яких ви без сліз не можете чути, ви не збираєтеся відновлювати? Я наполягаю на тому, що цей законопроект необхідно повернути в комітет на доопрацювання. Колеги, це наша з вами відповідальність перед більш ніж 2 мільйонами українців. І прошу підтримати мої поправки. Дякую. Пане Андрію, 553-я виявилася не вашою. Тому я не буду її ставити на голосування. Це поправка Гетманцева, і вона врахована. Але всі решта – це ваші. Тому буду ставити тільки їх. Я ставлю на голосування 564 поправку народного депутата Пузійчука. Комітетом вона не врахована, вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-34 Рішення не прийнято. Наступна – 697-а народного депутата Пузійчука. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. 697-а. Будь ласка, визначайтеся та голосуйте. За-37 Рішення не прийнято. Наступна поправка 742 народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-29 Рішення не прийнято. І 743-а народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. І завершальний блок. У нього ще завершальний блок. Завершальний блок – це ті поправки, які мені написали: 750, 801, 865, 869. 3 хвилини, Пузійчук, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, в 2019 році, коли ви йшли на вибори і голосували за монобільшість, за "слуг народу", ви сподівалися і у вас була надія, що дійсно в країні почне щось змінюватися, що дійсно "слуги народу" будуть служити народу і будуть захищати ваші інтереси. Що відбувається по факту? 2 мільйони родин сьогодні остаточно втратять шанс і можливість повернути свої кошти. І це велика помилка, яку ми можемо зараз виправити. Я звертаюся до кожного з вас, ми зараз маємо реальну можливість виправити ситуацію, яка не вирішувалася впродовж 10 років. Безумовно, питання кредитних спілок, воно є дуже болючим для українців. Тому ми маємо прийняти закон, щоб не було фінансових спекуляцій, щоб людей не дурили та не витягували з них гроші, щоб не було махінацій, як 10 років тому, щоб ніхто не заробляв на чужій біді. Ми повинні прийняти закон, щоб дійсно вирішити питання більше ніж 2 мільйонів українських родин. Ми зобов'язані прийняти закон, який би дозволяв кредитним спілкам працювати в зрозумілому та чітко врегульованому законодавчому полі. У протилежному випадку прийняття нового Закону "Про кредитні спілки" не має ніякого сенсу. Давайте направимо цей законопроект на повторне друге читання та разом доопрацюємо його положення. Давайте не будемо ігнорувати людей, які нас обрали сюди для захисту їхніх інтересів. Згадайте, хто за вас голосував, що ви обіцяли. Не розчаровуйте людей іще більше. Ви бачите стрімке падіння вашого рейтингу, і це є наслідок ваших дій, тому що ви забуваєте за свої обіцянки, ви забуваєте за людей. Відправимо цей закон на повторне друге читання. А мої поправки прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування почергово поправки народного депутата Пузійчука. Поправка 750. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-32 Рішення не прийнято. Наступна поправка 801 народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Наступна 865 поправка народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. І завершальна правка народного депутата Пузійчука – 869-а. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-30 Рішення не прийнято. Дякую. Шановні колеги, ми пройшли ніби всі поправки. Хто хотів…? Аллахвердієва, да? Будь ласка, народна депутатка Аллахвердієва.

280 поправка, народної депутатки Аллахвердієвої. "Частину другу статті…" Будь ласка, позиція комітету. Давайте послухаємо позицію комітету. Дійсно, ця поправка була помилково відхилена, сталася технічна помилка, але комітет пропонує її врахувати. Дивіться, я зачитаю суть поправки. "Частину другу статті 19 Розділу V "Система управління кредитною спілкою" вважати частиною другою статті 18 Розділу V "Управління кредитною спілкою", яку виключити". Я розумію, там помилка в нумерації була. Ставлю на голосування 280 поправку народної депутатки Аллахвердієвої. Вона пояснила, в чому суть, тому прошу підтримати та проголосувати.

Стоп! Шановні колеги, димить система. Шановні колеги, давайте перерва 15 хвилин. Розберіться, чому не спрацював ряд і чому димить система. (Після

Шановні народні депутати, враховуючи цю ситуацію, яка сталася в залі, є пропозиція провести сигнальне голосування. Є пропозиція провести зараз сигнальне голосування, подивитись, чи працюють всі пульти.

Шановні народні депутати, готові? Шановні народні депутати, будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, займіть свої місця, ми зараз проведемо сигнальне голосування, щоб побачити, чи працює система. Шановні колеги, я ставлю на сигнальне голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про кредитні спілки. Готові голосувати? Сигнальне голосування, ще раз підкреслюю. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-193 В кого не спрацювали, скажіть, будь ласка?

який представляє різні фракції, працював не тільки там декілька місяців, а роки. Дуже важливо їх прийняти, але виглядає так, що сьогодні є високий ризик їх втратити. Зараз в залі знаходитися дуже важко, особливо в секторі коаліції, де справді після тієї ситуації з пультом запах досі стоїть. У мене є конструктивна пропозиція. Дуже прикро, що сталася така ситуація, дуже прикро, що не всі колеги на на своєму робочому місці. Але давайте зараз закриємо позачергове засідання і перенесемо ці питання на найближчу можливість, коли ми можемо прийняти їх. Це буде єдиний правильний вихід, щоб не втратити закони, чесно говорячи, з повагою до колег. Дякую. Будь ласка, Ірина Володимирівна Геращенко, потім Вадим Євгенович Івченко, по 1 одній хвилині, і приймемо рішення. дійсно, я хочу, єдине що, підтримати колегу. Шановна президія… Шановна президія, після того, як загорівся пульт голосування в одного з народних депутатів, на жаль, наслідки цього зараз ще є в сесійній залі. Тут дуже важко знаходитися, важко дихати, і тут потрібна чи технічна перерва, чи дійсно поставити крапку в сьогоднішньому засіданні, закрити його і перенести на наступний сесійний тиждень, тому що сьогодні дійсно дуже некомфортно. І мені здається, що є така задуха в залі. Ми просимо подумати над цим і, можливо, закрити сьогоднішнє засіданні, і не на завтра, звичайно, перенести, а на наступний сесійний тиждень ці законопроекти поставити в порядок денний. Дуже дякуємо. Будь ласка, Вадим Євгенович Івченко. І після цього я поставлю пропозиції, які прозвучали. 17:05:41 ІВЧЕНКО В.Є. Івченко, "Батьківщина". Шановний Голово, я підтримую колег своїх. Зрозумійте, ці закони робили депутати, відпрацьовувалися в комітетах. Якщо ви зараз побачили на табло 193 депутата, у нас є можливість втратити ці закони. Мені здається, треба поважати роботу народних депутатів і комітету, тим більше вони, бачите, як з трибуни гарно відстоюють відповідні законопроекти. Це перше. І друге – це, звичайно, наше здоров'я. Ну, трапилася екстраординарна ситуація, коли загорівся пульт. Зараз тут, ззаду, ну, неможливо дихати. Я думаю, буде справедливо, коли ми просто закриємо у зв'язку з такою технічною проблемою і далі перенесемо на наступне пленарне засідання, щоб доголосувати. І, таким чином, ми спасемо закони і працю тих народних депутатів, які працювали. Тому, Руслан Олексійович, теж вношу пропозицію все ж таки у зв'язку з тим, що неможливо дихати... Дякую. Шановні колеги, я абсолютно підтримую цю пропозицію, але є один нюанс: ми повинні прийняти якесь рішення по цьому законопроекту, бо ми знаходимося в ньому. Шановні колеги, як ви дивитесь, щоб ми все-таки проголосували? Якщо проголосуємо, підтримаємо – це добре, якщо ні – відправимо на повторне друге і після цього закриємо. Ми не можемо в розриві завершити закон. Погоджуєтесь, Данило Олександрович, погоджуєтесь? Другого варіанту немає. Є пропозиція. Все-таки давайте, всі сказали, скільки працювали наші колеги над цим законопроектом, давайте все-таки підтримаємо їх, якщо можна, проголосуємо за цей закон, а після цього ми закриємо засідання. Гаразд? Шановні колеги, тоді, з вашого дозволу, прошу займіть свої місця, щоб зараз хтось не біг, не добігав з кавою, з чаєм, вальяжно не проходжувався. Я ставлю на голосування прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про кредитні спілки (реєстраційний номер проекту 5125). Шановні колеги, готові голосувати? Готові голосувати? Шановні колеги, ще раз. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про кредитні спілки (реєстраційний номер проекту 5125). Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію направити на повторне друге читання цей законопроект - проект Закону про кредитні спілки (реєстраційний номер 5125). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За – 239. Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію, яка була сьогодні озвучена, щодо того, щоб закрити наше позачергове пленарне засідання у зв'язку із ситуацією, яка відбулася, і неможливості фактичного і фізичного перебування в залі. Готові голосувати? Прошу голосувати.

Покажіть по фракціях, будь ласка.

Давайте я поставлю тоді. Це процедурне рішення, можна ставити ще раз. Але прохання тоді якось сконцентруватися, мабуть, все-таки, до спільної думки дійти. Ставлю на голосування пропозицію завершити позачергове пленарне засідання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють фізичне перебування депутатів у залі, так як ми згідно з Регламентом маємо гарантувати безпеку народних депутатів як головуючі на засіданні. Ставлю на голосування пропозицію. Будь ласка, прохання підтримати.